Virðulegi forseti. Forusta Sjómannasambandsins telur brýnt að kanna hvernig standi á því að ríflega tvöfalt hærra verð hafi verið greitt fyrir loðnu sem landað var úr norskum skipum hér á landi en fyrir loðnu úr íslenskum skipum sem þó var vel að merkja í hærri gæðaflokki. Þetta segir m.a. Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambandsins. Hann segir sjómenn vilja að þetta verði skoðað svo að skera megi úr um það hvort áhafnir íslensku skipanna hafi verið hlunnfarnar. Við höfum áður upplifað, virðulegi forseti, svipaðan verðmun í löndun á makríl. Þetta er því engin nýlunda og það er óþolandi. Eðlilega verðum við að fá að vita af hverju hægt er að borga norskum skipum 220–230 kr. á kíló fyrir loðnu sem er ekki eins verðmæt og loðnan á íslensku skipunum meðan íslensk skip fá bara um 100 kr. á kílóið. Hér eru eðlilega miklir hagsmunir í húfi. Þetta er saga tortryggni, virðulegi forseti, lítils trausts og lítils gegnsæis. Sjómannadeilan harða 2017 var ekki síst jafn hörð og heiftug og erfið nákvæmlega vegna þessara þátta. Og þótt samningar milli sjómanna og útgerða eigi að heita frjálsir eiga sjómenn ekki margra annarra kosta völ að sögn Valmundar, formanns Sjómannasambandsins. Í upphafi vertíðar

fyrir þá. Við þurfum að efla Verðlagsstofu enn frekar. Hún þarf að hafa burði til að bera saman afurðaverð á erlendum mörkuðum og afurðaverð héðan úr landi. Þetta væri ekki bara fyrir sjómenn, því að hagsmunirnir liggja víðar. Þjóðin, ríkissjóður og sveitarfélög eru hlunnfarin um skatttekjur og hafnargjöld. Ég vil því spyrja hæstv.

og er engum til góða. Ég hef kallað eftir því frá báðum aðilum þessarar deilu að það þurfi að útskýra þennan mismun, leggja fram gögn og reyna að eyða þeirri tortryggni sem uppi er í þessu máli því að staða þess er algerlega óþolandi. Það sem ég hef gert, og ég hef greint frá því áður hér, er að ég hef beitt mér í því, og gerði það síðast haustið 2019 innan norræns samstarfs, að það yrði framkvæmdur samanburður á kjörum og launakerfum sjómanna í hinum norrænu ríkjum. Það verkefni fór í gang og það leiðir

Ég bind vissulega vonir við að þetta verkefni nái fram að ganga og við getum dregið af því einhvern lærdóm og myndi vilja gjarnan að hægt væri að styðjast við einhverja slíka greiningu til að takast á við þetta gamalgróna deiluefni.

Ég held að ráðherra verði m.a. aðeins að hugsa það. Útgerðarfyrirtækin — og ég vil brýna þau — verða að svara kalli tímans um gegnsæi, um traust og um réttlæti, hvort sem litið er til eðlilegrar hlutdeildar þjóðarinnar í auðlindinni okkar eða skýrra reglna um raunverulegt eignarhald sjávarútvegsfyrirtækjanna. Og auðvitað í þessu máli hvert afurðaverðið er í raun og veru. Þær aðstæður eru að mínu mati algerlega óboðlegar fyrir sjómenn að standa frammi fyrir þessu aftur og aftur. Eftir reynsluna á sínum tíma

sem allra allra fyrst.

mismunandi verðlagningu. Hinn pólitíski vilji liggur þar af leiðandi fyrir því að kalla eftir þeim upplýsingum sem við gerum kröfu um. Ég taldi vissulega, og ég skal alveg viðurkenna það, að því fyrr sem ég fengi niðurstöður þessa norræna verkefnis, því betur væri grundaðar sá pólitíski styrkur sem yrði lagður í það að gera kröfu um upplýsingar. Því miður hefur það verkefni dregist, en ég bind mjög miklar vonir við að við getum þá staðið á fastari grunni til að gera þessa kröfu, sem mér finnst vera fullkomin

Þær snúa að því hvernig sú færsla gangi og hvort þess sé tryggilega gætt að náið og gott samráð sé haft við Garðyrkjuskólann á Reykjum. Svo virðist sem einhugur sé um að stórefla að stórefla innlenda framleiðslu í garðyrkju og landbúnaði, ekki hvað síst í því ástandi sem við höfum verið að ganga í gegnum að undanförnu. Á sama tíma er ánægjulegt að fá fréttir af því að garðyrkja í landinu sé í miklum uppgangi, sannur vaxtarbroddur atvinnulífs og sjálfbærni. Garðyrkjuskólinn hefur í áratugi verið sannkallað stolt Hveragerðis og Ölfuss og Suðurlands alls. Svo var einnig með Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni. Við þekkjum afdrif hans og því er það ekki að ástæðulausu sem fólk á Suðurlandi hefur áhyggjur af framtíð garðyrkjunámsins á Reykjum.

til að tryggja framtíð starfsmenntanáms í garðyrkju á Íslandi með því að fela garðyrkjuskólanum umsjón og staðarhald á Reykjum í virkri samvinnu og samráði við forsvarsmenn atvinnulífs garðyrkjunnar og starfsfólk og nemendur á staðnum og í sérstökum tengslum við Fjölbrautaskóla Suðurlands?

Mjög stór þáttur í því er auðvitað að efla allt nám sem tengist garðyrkju og vernda það og huga að því, eins og við höfum verið að gera. Við höfum lagt upp með það að efla starfsnámið á Suðurlandi og gera það í samvinnu við alla hagaðila. Við vinnum að því núna á hverjum einasta degi í mennta- og menningarmálaráðuneytinu að upplýsa um gang mála og hvernig við getum gert þetta þannig að það sé farsælt.

að það verði vöxtur í greininni.

falin umsjón og staðarhald á Reykjum í samvinnu við atvinnulífið. Hún svaraði þeirri spurningu ekki. Ég legg áherslu á að skólinn verði fagskóli fyrir allt landið í samráði við fagfélögin og atvinnulífið og fái að halda aðstöðu sinni að Reykjum.

á svæðinu og við viljum gera það áfram. Það varð ekki fyrir alls löngu tjón sem við höfum komið inn í til að bæta og efla. En það kemur ekki til greina, ef hv. þingmaður hefur áhyggjur af því, að veikja Reyki á nokkurn hátt.

Leikhús getað opnað og tónleikasalir og veitingahús, og mannlíf getur orðið hér líflegt. En þessu er nú verið að tefla í tvísýnu. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að opna landamærin fyrir fólki sem kemur frá löndum utan Schengen framvísi það vottorðum. Þetta virðist ríkisstjórnin hafa gert að höfðu samráði við ferðaþjónustuna, enda eru þar miklir hagsmunir í húfi sem við höfum öll skilning á.

eða hefur sannarlega áður smitast og er með mótefni, þurfi ekki lengur að réttlæta sérstaklega komu hans til landsins með því að hann eigi brýnt erindi. Sem sagt: Á landamærunum hyggjumst við taka það gilt að hafi viðkomandi viðurkennt bólusetningarvottorð, með bóluefni sem við könnumst við að virki, þá sé ekki að óttast það að hann komi inn í landið. Þetta er kjarninn í þeirri ákvörðun sem annars vegar heilbrigðisráðherra og hins vegar dómsmálaráðherra kynntu í vikunni.

Höfum við ekki boðað það að þegar við höfum bólusett þjóðina getum við dregið úr sóttvarnahömlum og takmörkunum á venjulegu lífi fólks vegna þess að bóluefnið muni duga til að koma í veg fyrir að við búum við hættuna á því að ofgera heilbrigðiskerfinu, að þar leggist inn of margir, til þess að ekki sé reynt á þanþol heilbrigðiskerfisins og margir séu í lífshættu? Trúum við þessu eða ekki? Ef við trúum því að bóluefnið og bólusetning þjóðarinnar muni gera okkur kleift að losna úr þeim fjötrum sem hinar ýmsu sóttvarnatakmarkanir og -ráðstafanir setja okkur í þá hljótum við með nákvæmlega sama hætti að hafa trú á því að bólusett fólk setji okkur ekki í einhverja sérstaka hættu eða að af því stafi ógn ef það kemur inn í landið.

Ég segi fyrir mína parta, og ég trúi því að ég tali fyrir munn þingheims, að auðvitað trúum við öll á að bóluefnin muni virka og við trúum því að þessi bóluefni muni breyta íslensku þjóðlífi til hins betra. Þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um að fara að sóttvarnalögum, fara að 12. gr. sóttvarnalaga þar sem segir, með leyfi forseta: „Ráðherra ákveður að fenginni tillögu sóttvarnalæknis hvort grípa skuli til opinberra sóttvarnaráðstafana“ o.s.frv. Það hefur ekki verið gert hér. Það hefur komið fram hjá sóttvarnalækni að ekki hafi verið haft samráð við hann og hann hefur látið á sér skilja að honum þyki þetta óráðlegt og ótímabært. Því spyr ég hæstv. ráðherra aftur hvort hann telji að hér hafi verið farið að lögum. Virðulegi forseti. Hér er hv. þingmaður að spyrja mig út í ákvarðanir annarra ráðherra og ég er ekki með neinar upplýsingar um það nákvæmlega á hvaða grundvelli — eftir hvers konar könnun, samtöl, samráð tillögur ráðherranna hafa verið gerðar og hef enga skoðun á því hvort það kunni að standast 12. gr. laganna. En ég trúi ekki að hv. þingmaður sé orðinn svo mikill formalisti að hann hafi ekki efnislega skoðun á þessu máli. Þetta mál hefur efnislega þýðingu, stórkostlega, fyrir okkur, ekki bara í efnahagslegu tilliti heldur líka varðandi frelsi okkar hér innan lands til að endurheimta fyrra líf. Hér er hv. þingmaður að láta í það skína að verið sé að taka mikla áhættu með því að treysta á bóluefnin, að við þurfum að gæta okkar á því að fara ekki fram úr okkur.

Virðulegi forseti. Húsnæði og aðstaða menntastofnana hefur verið töluvert til umfjöllunar á síðustu vikum. Mygla hefur leikið Fossvogsskóla grátt og nú hefur kennsla í húsnæði skólans verið stöðvuð.

Tilgreint er í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að unnið verði að lausn á húsnæðismálum Listaháskóla Íslands á kjörtímabilinu. Það birti því til síðastliðinn júlí þegar kynntar voru niðurstöður frumathugunar sem leitt höfðu í ljós að annaðhvort Vatnsmýrin eða Laugarnes væru ákjósanlegar staðsetningar fyrir skólann

Hins vegar er allt annað að heyra á hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem tekur aldeilis ekki í sama streng og hljómar síður en svo opinn fyrir því að leggja þurfi mikla fjármuni í mannvirki tileinkuð menntastofnunum. Þvert á móti hefur ráðherra sagt að það dýrasta sé ekki efst á blaði. Því vil ég spyrja, virðulegi forseti: Hvers vegna er það ekki efst á blaði núna að fjármagna sárþurfandi langsveltar menntastofnanir þar sem gríðarlega mikilvæg menntun framtíðarkynslóða þessa lands fer fram?

Við höfum verið að vinna að því og kláruð var frumathugun á þeirri þörf sem Listaháskóli Íslands hefur er varðar húsnæðismál.

Sú vinna er að klárast og verður tekin ákvörðun í framhaldinu. Ég vil nefna það að samstarfið við fjármála- og efnahagsráðherra, við forsætisráðherra og alla þá sem koma að þessu hefur verið mjög gott. Það er fullur hugur í okkur að reisa og fjárfesta í þannig húsnæði að verið sé að horfa til framtíðar.

allri eða hjá flestöllum ráðherrum hvað varðar þetta mikilvæga mál. Ég vil hnykkja á því að í ríkisstjórnarsáttmálanum kemur einmitt fram að það standi til að gera bót á þessu máli.

Nýlega var samþykkt þverpólitísk þingsályktunartillaga um aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum og aðgerðaáætlun væntanleg á seinni hluta þessa árs.

Við hlustuðum á nemendur og fórum yfir þau atriði sem þurfti að bæta og aðstoðuðum Listaháskólinn í því, þannig að á sínum tíma gerðum við það. Í kjölfarið fórum við í vinnu varðandi það að meta framtíðarþörf

þegar svona mál hafa komið upp hjá okkur hefur verið farið hratt og örugglega í það. Vil ég líka nefna Háskólann á Akureyri þar að lútandi, þar kom upp mygla og við unnum með skólamálayfirvöldum til að tryggja að allt húsnæði væri öruggt. Það er hins vegar svo að við þurfum stöðugt að vera á vaktinni. En ég vil bara ítreka það að þegar svona mál hafa komið upp hjá þeim stofnunum sem við berum ábyrgð á höfum við brugðist hratt og örugglega

Herra forseti. Markmiðið með skýrslubeiðni þessari er að draga fram áhrif hrunsins og eftirleiks þess á fjölskyldur og heimili landsmanna.

að efnisatriði sem óskað er eftir greiningu á falla undir málaflokka í fleiri en einu ráðuneyti, telja skýrslubeiðendur rétt að forsætisráðherra leiði vinnuna. Nauðsynlegt er að þekkja afleiðingar hrunsins og áhrif af aðgerðum stjórnvalda til að renna stoðum undir aðgerðir til að auka neytendavernd á fjármálamarkaði og verja þannig heimili landsmanna.

fara út um víðan völl og reyna einhvern veginn að ná með of víðtækum hætti utan um málin. Persónulega er ég þeirrar skoðunar að kannski sé betra að reyna að spyrja markvissari spurninga sem varða tiltekin álitamál í þessu sambandi frekar en að spyrja svona galopið eins og felst í þessari skýrslubeiðni. Ég leggst ekki gegn því að þetta mál fari hér áfram en ég leiði enn hugann að því hvort við við séum á réttri leið með því að leggja hvað eftir annað fram ítarlegar skýrslubeiðnir sem ekki beinast með markvissum hætti að einhverjum tilteknum atriðum sem þarf að skoða nánar. Þetta vildi ég segja, hæstv. forseti, en ég mun sitja hjá við þessa

að spurt sé spurninga sem varða afmarkaða þætti þess sem gerðist eftir hrun. Það hefur tekið tvö til þrjú ár að fá upplýsingar sem ættu að liggja á lausu og ráðherrar hafa lagt það á sig að fara á svig við lög um þingsköp og ráðherraábyrgð til þess að tefja

og sérstaklega áhrif á fjölskyldur í þessu landi sem margar hverjar misstu húsnæði sitt. Þær spurningar sem sá sem hér stendur hefur lagt fram varða t.d. 10.000 manns sem misstu heimili sitt, en því hefur sáralítill gaumur verið

og formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins, Birgis Ármannssonar, segja að ég get ekki með nokkru móti tekið undir það með honum að þetta sé eins opið og hann lýsir. Það er nánar tilgreint

Samgönguráðherra hefur áhyggjur af hraðakstri í vistgötum en ekki vegna þeirrar hættu sem fólki stafar af hraðakstri heldur vegna þess að ökumönnum sé svo hætt við sektum ef þeir keyra of hratt. Það er öfugsnúin forgangsröðun að bregðast við hraðakstri með því að hækka hraðamörk frekar en að leita annarra leiða til að tryggja örugga vist í vistgötum. Ég segi nei.

Við umfjöllun málsins hefur hvorki komið fram hvort eða hvernig tillitssemi sé áfátt né hvernig sektir muni laga þetta meinta vandamál. Eins og fram kom í máli framsögumanns hér við umræðu er þessi lagagrein óljós sektargrundvöllur. Nýlegt dæmi frá Eiðsgranda sýnir að lögreglustjóraembættin sjálf greinir meira að segja á um grunnreglur umferðarlaga hvað snertir hjólreiðafólk, eins og hvort heimilt sé að hjóla á miðjum akbrautum eða ekki. Í því ljósi liggur beinast við að fresta þessari breytingu þar til ráðuneytið hefur greint betur þörfina fyrir henni. Ég segi nei.